medijima, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 328 Prijedlog smo primili. Postupak je hitni. proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Izvješća sa ovih odbora smo primili. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja uvaženi gospodin ministar Božo Biškupić, treba li i želi li uvodno? Da. Izvolite ministre. Hvala gospodine potpredsjedniče. Želim naglasiti i sa ovim zakonom ćemo doći uskoro možda još u toku ovog zasjedanja zato što je tek prekjučer završila javna rasprava to je vrlo ozbiljna tema. Ovaj dio s kojim mučimo sad Sabor je naime zbog toga što ga moramo do 1.6. uskladiti sa Zakonom o koncesijama i zbog toga smo eto došli sa prijedlogom k vama i sa novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama. S obzirom da se Zakon o koncesijama samo djelomično primjenjuje na djelatnost radija i televizije samo odredbe glave 1. i 2. ovog zakona nacrtom prijedloga zakona dodatno su uređena slijedeća pitanja. Izvršno je terminološko usklađenje cijelog teksta Zakona o elektroničkim medijima sa Zakonom o koncesijama, tako da se riječi: „dodjela koncesije“ zamjenjuje riječima: „davanje koncesije“. Propisani su novi pojmovi kao što su digitalni radio, digitalna televizija, multipleks kao i drugi pojmovi iz područja elektroničkih komunikacija. Propisano je da vijeće svoje odluke donosi većinom glasova svih članova vijeća te da se poslovnikom vijeća uređuje način donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Propisano je da Vijeće za elektroničke medije neće dati koncesiju najpovoljnijem ponuditelju odabranom na temelju raspisanog javnog natječaja za davanje koncesije ako utvrdi da bi davanjem koncesije nastala nedopuštena koncesija u smislu Zakona o elektroničkim medijima. Svaki podnositelj ponude na raspisani javni natječaj za davanje koncesije dužan je uz ponudu dostaviti ovjerenu izjavu da se eventualnim davanjem koncesije ne ostvaruje nedopuštena koncentracija u smislu ovoga zakona. Drugo, propisano je u skladu Zakonom o koncesijama da Vijeće za elektroničke medije provodi pripremne radnje koje prethodno …/Govornik se ne razumije./… za davanje koncesije što obuhvaća procjenu vrijednosti koncesije, izradu studija opravdanosti davanja koncesije, izradu dokumentacije za nadmetanje. Ovim se provodi i ocjena ekonomske opravdanosti uopće davanja koncesije tako da se sprječava davanje koncesije koncesionarima televizije ili radija i radija koji neće moći opstati na tržištu. Drugo, propisano je da se koncesije za djelatnost radija i televizije daje na temelju javnog natječaja izborom najpovoljnijeg ponuditelja sukladno kriterijima koji su specifični za ovu djelatnost, to znači programski uvjeti, kvaliteta i raznovrsnost programskih sadržaja te tehnički i financijski i kadrovski uvjeti. I na posljetku da skratim, radi osiguranja javnosti određenih podataka i naplate koncesijske naknade u korist državnog proračuna propisano je da se koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije upisuju u upisnik koji vodi Vijeće za elektroničke medije i registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija. Evo toliko, nekoliko naznaka o ovome zakonu koji kao što rekoh mislim da ako a trudimo se da u toku još ovog zasjedanja do ljeta da dođe pred vas u cijelosti ali onda naravno sređen na drugi način. Ovaj dio ovdje je zbog tih rokova europskih koji nas pritišću do 1.6. moramo uskladiti koncesiju. Hvala. Hvala gospodine ministre. Žele li izvjestitelji u ime odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite kolegice. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Evo, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima i kao što je gospodin ministar u svom uvodnom izlaganju rekao, radi se o usklađivanju sa određenim zakonima. Naime, ovaj zakon je već u srpnju 2007. godine, kao i u ožujku 2008. doživio svoje usklađivanje sa Direktivom o Televiziji bez granicama, sa Europskom konvencijom o prekograničnoj televiziji i aktima Vijeća Europe. Međutim, Zakonom o elektroničkim medijima utvrđeno je davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije, a taj dio je drugačije uređen Zakonom o koncesijama i stoga je potrebno i ovaj zakon, dakle Zakon o elektroničkim medijima, uskladiti sa Zakonom o koncesijama u onom dijelu koji se primjenjuje na davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije, a isto tako ovaj zakon potrebno je uskladiti sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Dakle, ovim prijedlogom zakona terminološki se usklađuju odredbe o koncesijama sa novim Zakonom o koncesijama kao što se i terminološki usklađuju odredbe zakona sa novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu Republike Hrvatske. I na kraju želim reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo, kolegice. S raspravom po klubovima smo završili. Nema drugih prijava. Prelazimo na pojedinačno. Kolega Gordan Maras. Nema ga. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre sa suradnicima. Uvažene kolegice i kolege, ma koliko nas ovdje malo bilo. Neću trošiti sad ovo vrijeme, budući da je ministar iznio veoma iscrpno o čemu se radi u ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima. Kolegica Ljubica je isto u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice izrekla da će podržati, da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog izmjena. Koliko je važno usklađenje Zakona o elektroničkim medijima sa Zakonom o koncesijama koji smo donijeli prošle godine, vrijedi vidjeti iz ovog podatka da na području Republike Hrvatske djeluje 156 nakladnika radijskog programa i 24 nakladnika televizijskog programa, od kojih je jedno i Hrvatska radiotelevizija. Ovdje je i podatak o 230 pravnih i fizičkih osoba koje su upisane u očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija koje se vode u Vijeću za elektroničke medije. mogu samo u svoje osobno ime izraziti da podržavam i pozivam i ostale kolegice i kolege da podrže predložene izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima na način kako ih je predlagatelj odnosno Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo i dostavilo Hrvatskome saboru. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo, kolegice. Za raspravu se prijavio uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite, kolega Lesar. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Ministre, kolegice i kolege. Ja upravo prisutnost ministra koristim ovu raspravu da upozorim na neke stvari koje su direktno vezane na predložene izmjene ili na postojeće odredbe zakona. 24 televizije i 156 radija ili radijskih koncesija je aktivno u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj. Vijeće za elektroničke medije je to tijelo koje daje ili oduzima koncesije. U članku 65. zakona, koji se samo malo sad mijenja i dopunjava, utvrđeni su uvjeti ili situacije u kojim bi to vijeće trebalo oduzeti koncesiju, a u smislu odobravanja ili neodobravanja, davanja ili nedavanja koncesije, uvodite novinu da onaj tko traži koncesiju mora dokazati da neće doći do nedopuštene koncentracije. I on to daje izjavom, svojom izjavom. Ovaj zakon nije usklađivanje sa europskim paketom i pitam zašto izjavom? Koncentracijom vlasništva ste vjerojatno, zakon regulira. Da li je moja izjava, kad bih ja tražio koncesiju za program, dokumenat, a napominjem da jedan od uvjeta za utvrđivanje koncesije je ako vijeće utvrdi da je došlo do koncentracije nedopuštene u ovom zakonu. Dakle, radi se o tome. Gospodine ministre, da li možda vas je vijeće kad izvjestilo jer nas u Saboru nije, koliko je koncesija u zadnjih pet godina, tri godine, jedne godine, oduzeto u Hrvatskoj? Naime, članak 65. zakona u točci 6. predviđa obavezu vijeća da oduzme koncesiju ukoliko nakladnik odstupa najmanje 90% od programske osnove. Programska osnova je regulirana i sadrži udio vlastitog programa, domaćeg programa, stranog programa itd. Ako slušate lokalne, regionalne, pa čak i neke sa nacionalnom koncesijom radijske programe, a posebice televizijske, ja bih vam sad mogao reći da 50% njih odstupa i više od 90% od programske osnove. Na nekima domaćeg programa praktički i nema osim EPP-a, propagandnog programa, to je otprilike jedini domaći program kojega emitiraju. Drugo, po sili zakona koncesija prestane i prestankom pravne osobe nakladnika. Mi smo nedavno svjedočili pokušaju preuzimanja nekih naših televizija od strane investitora ili kupaca iz inozemstva koji su otvoreno rekli da žele kupiti 12 lokalnih televizija u Hrvatskoj iz ekonomskih interesa, ali i programskih. To napominjem zbog toga što takvim odstupanjem od programskih osnova, ali najnovijim modelom udruživanja i stvaranja da bi zadovoljili formu vlastitog programa imate situaciju da 24 radija ili 28 televizija u isto vrijeme emitira isti program iz koprodukcije sve u smislu da se zadovolji zakonska forma, a da se zapravo postupa mimo zakona. S obzirom da su mediji bitni ne samo za informiranje i zabavu, nego i za odgoj, obrazovanje, kulturu, pa primjerice i očuvanje hrvatskog jezika. Nadam se da se sa mnom slažete. Jezik na tim radijima i televizijama više se ne bi ni čak mogao nazvati hrvatskim, jer se više koristi strane, a posebice engleski jezik nego hrvatski. Neprimjereni programski sadržaji također bi trebali biti predmet praćenja vijeća. Međutim, da bi to vijeće moglo ispunjavati svoju osnovnu zadaću i pratiti izvršenje članka 65. odnosno Ugovora o koncesiji na ovoliki broj radija i televizija pretpostavljam da bi trebali imati barem za svaku od njih jednog koji će pratiti program što oni nemaju. što oni nemaju. Želim vam reći to da model praćenja ispunjavanja ugovornih obaveza i poštivanje zakona kojega imamo u postojećem zakonu i u praksi nije dobar, nije učinkovit i ne dovodi do svrhe toga da se doista programi nadziru. Na javnoj televiziji imamo nekoliko tijela i redovita izvješća i uvijek je njihov program uporaba uporaba hrvatskog jezika i primjerenost sadržaja programa, kulturnog, obrazovnog, edukativnog, informativnog, zabavnog predmet velikih rasprava. Ovdje se radi o komercijalnim radijskim i televizijskim kućama. Međutim, to ne znači da oni imaju pravo ponašat se i postavljat pa i svjesno kršiti zakon i Ugovor o koncesiji koji imaju, jer znaju da sankcija praktički nema osim onda kada slijede prijave od strane ili građana ili konkurencije. Dakle, kad se dođe do konkurentskog rata ili u prijavama koje se odnose na imitiranja političkih predizbornih poruka ili programa, a prije no što je kampanja službeno i započela. Bez želje politiziranja ove teme, odnosno u želji da vas upozorim na tu situaciju, jer dakle ne radi se više o tri, četiri televizije, nego 24 i 165 radija koji su slušaniji od nacionalnog radija, državnog i koji strahovito puno utječu posebice na djecu i mladu generaciju. Nadzorne mehanizme u programskoj osnovi, ispunjavanje ugovora i zakona ne bi trebalo prepustiti na način da vijeće koje nije dovoljno opremljeno pa čak ni tehnički jer ne mogu pratiti sve programe naročito ne lokalne, regionalne. Dakle, imamo vremena ako smatrate da to jeste tema ozbiljne analize provedbe zakona i rada samoga vijeća, da li mijenjati samo u zakonu, ovlastima i obavezama samoga vijeća ili treba i njima nešto pomoći. Preozbiljno tržište, preveliki utjecaj i značaj a da prođe nezapaženo kad već o zakonu raspravljamo i kad ga mijenjamo. Hvala. Hvala lijepo. Odustajete? O.k. Onda izvolite gospodine ministre zaključno.

ovim se ne rješava to. Ali zbog toga da sad ne ponavljam, ne sve skupa to ne navodim ja vas lijepo molim. Trajala je skoro mjesec dana javna rasprava. Molim vas na našoj web stranici Ministarstva kulture nalazi se prijedlog Ja vas molim da ga isprintate, da ga pogledate i da ili da nam prije toga ukažete na stvari koje mislite i možda u samoj raspravi u Saboru, ali to molim svakog zastupnika da bi to što bolje bilo. Ja sam ovdje na aktualnom satu rekao da mi se čini da je netko preširoko shvatio ono neovisno regulativno tijelo, da su članovi vijeća to ipak malo preširoko shvatili. u stvari oni nisu nama odgovorni. Oni su odgovorni vama poštovani zastupnici, ovome Saboru. I oni da ih mi pitamo mi moramo vrlo nježno pitati da neke saznamo odnose i mi pogledamo vaša izvješća pa onda vidimo kaj smo saznali. Znači, u ovome zakonu i svi zajedno moramo na tome poraditi da to regulatorno tijelo bude zaista ono što od njega očekujemo, da to bude napredak kad je riječ o medijima. Mediji su jedno vrlo, vrlo osjetljivo pitanje i na nama je svima zajedno da ovaj zakon koji će nakon ovoga, ovog današnjeg dijela tu koji će doći na raspravu da svi zajedno dobro raspravimo i da ga učinimo takvim da bude ne u smislu europske, nego da bude koristan nama svima i cijelome društvu. To je moje mišljenje. Ja mislim da ćete se s time zajedno složiti. Jer velim, bilo je tu dosta nesporazuma. Ali možda je to sudbina svega što je novo, što se novo stvori, pa eto tako. Hvala. Hvala lijepo gospodine ministre. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti i prelazimo na